osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 96 narodnih poslanika.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi

da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 133 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč ima narodni poslanik Samir Tandir. Hvala, poštovani predsedavajući.Koleginice i kolege narodni poslanici, građanke i građani, moje pitanje je upućeno Ministarstvu za zaštitu životne sredine, a tiče se da li su i ako jesu kada su nadležne inspekcije ministarstva kontrolisale rad peletara u Novom Pazaru i u Prijepolju, da li iste koriste adekvatne filtere i da li ih redovno servisiraju? Ovo je jedna slika iz te peletare, šta ona uzrokuje u Novom Pazaru.Stranka pravde i pomirenja ne bavi se ad hok ad hok ekologijom, niti smo se počeli baviti ekologijom onog trenutka kada nam nadležne institucije nisu dale dozvolu za malu hidroelektranu, bavimo se ekologijom suštinski, sistemski, zbog interesa svih građanki i građana koji u našoj zemlji žive, a posebno sa dela naše zemlje odakle dolazim, znači, sa prostora Sandžaka. I rahmetli predsednik Muamer Zukorlić i drugi članovi stranke i ja smo ponosni što smo 2010. i 2011. godine zaustavili izgradnju hidroelektrana koje je kanadska kompanija "Rev kapitel" iz Kanade pokušala da izgradi kod Brodareva na reci Lim i to je dokaz naše suštinske borbe, ne zbog interesa, ne glumeći neki nevladin sektor zbog grantova iz inostranstva, već zato što su to građanke i građani Prijepolja i Brodareva, ali i celog Sandžaka, u tom trenutku to tražili od nas.Sada pokrećem pitanje ovih peletara, zašto? Zato što je cena peleta na istorijski visokom nivou, zato što vlasnici ostvaruju enorman profit, to je sve okej i to je dobro, ali zahtevam da se deo tog profita, znatan deo, uloži u zaštitu životne sredine.Svaka čast ministarstvu, ono zaista temeljno, suštinski, sistemski radi, rešavaju se nesanitarne deponije, menjaju se kotlovi, uvode se i grade se toplane na bio-masu, to je sve nešto što je dobro, ali deo odgovornosti mora da pokažu i privrednici, pogotovo oni koji zarađuju, ostvaruju enorman profit i ovo što svaki dan imamo prilike, pogotovo u Novom Pazaru da gledamo, ali i u Prijepolju, gde sneg više nije beo nego žut, gde se fasade uništavaju, gde automobile svoje ne možete da prepoznate, e, onda se postavlja logično pitanje - šta mi udišemo?Zato zahtevam da mi ministarstvo da jedan odgovor, da vidimo kakvi se filteri koriste, da li se oni redovno servisiraju, da li inspekcije redovno posećuju ove privrednike, jer, zaista, ono što možemo vizuelno da vidimo izgleda strašno.Podsećam da je Novi Pazar grad koji spada u grupu najzagađenijih gradova. To nije uzrok samo gradska toplana ili ugalj ugalj i mazut koji se koriste za ogrev, već i ove peletare zaista proizvode jedan veliki haos.Drugo pitanje za Ministarstvo za zaštitu životne sredine tiče se šta će preduzeti zbog divlje gradnje u kanjonu reke Mileševke, koja je specijalni rezervat prirode, klisura reke Mileševke? Bilo kakva gradnja, pogotovo divlja gradnja u koritu reke je zabranjena i zakonom ali i zdravom logikom. Onog trenutka kada imate bilo kakve objekte u koritu, onog trenutka kada nivo vode poraste, imaćemo nesagledive posledice u vidu poplava. To je nešto što ne smemo dozvoliti. Mora se ispitati da li za postojeće objekte imaju dozvolu, ako imaju dozvolu, da vidimo ko im je to dao?To je slučaj oko koga zaista nećemo praviti nikakve trule kompromise, niti ćemo se praviti slepi kod očiju. Znači, u ovom specijalnom rezervatu nemoguća je bilo kakva gradnja, pogotovo nekakvih hotela, ugostiteljskih objekata, itd, tako da zahtevam jedan detaljan odgovor.Ja verujem u rad ministarstva, ali oni moraju da povedu računa šta rade njihove kolege na nižim nivoima,

Zahvaljujem, potpredsedniče.Moje današnje pitanje želim da postavim Vladi Srbije, premijerki gospođi Ani Brnabić, a tiče se obaveze plaćanja posebne naknade autorima, kao što je to propisano članom 39. Zakona o autorskim i srodnim pravima i Uredbe utvrđivanja liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava.Naime, članom 39. Zakona o autorskim i srodnim pravima između ostalog je propisano da kada se autorsko delo umnožava bez dozvole autora autori dela za koje se s obzirom na njihovu prirodu može očekivati da će biti umnožavana fotokopiranjem ili snimanjem na nosače zvuka, slike ili teksta, za lične nekomercijalne potrebe fizičkih lica, književna, muzička, filmska dela i druga imaju pravo na posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za takvo umnožavanje.Naknadu iz stava 1. ovog člana plaćaju proizvođači uređaja za tonsko i vizuelno snimanje, fotokopiranje ili drugih uređaja sa sličnom tehnikom umnožavanja, proizvođači praznih nosača zvuka, slike i teksta i solidarno sa njima uvoznici uređaja sa sličnom tehnikom umnožavanja.Stavom 12. istog člana je propisano da listu tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade prema uslovima iz stavova 1. do 9. ovog člana utvrđuje Vlada.Imajući u vidu da u skladu sa istim članom autori svoje pravo na naknadu mogu ostvariti samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, ovim putem želim da podsetim Vladu, kao i Zavod za intelektualnu svojinu da su SOKOJ, OFPS, Organizacija proizvođača fonograma, i PI, prava interpretatora, organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava koje predstavljaju autore muzičkih dela, proizvođače fonograma i interpretatore u nekoliko navrata podneli inicijativu, tada nadležnom ministarstvu, Vladi, kao i Zavodu za intelektualnu svojinu, koja je podrazumevala izmenu Uredbe o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne a u cilju ažuriranja liste u skladu sa galopirajućim tehnološkim dostignućima koja su se odigrala u poslednjih 10 godina.Naime, predmetna lista je poslednji put doneta Uredbom Vlade još 2010. godine, dakle pre 11 godina, te je neophodno da ona bude modernizovana i da se na listu uvrste uređaji i predmeti kao što su mobilni telefoni sa MP3 plejerom, smart telefoni, tableti, lap-top računari, itd, a koji se trenutno ne nalaze na predmetnoj listi.Organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava, SOKOJ, OFPS i PI, podnosioci pomenute inicijative, su izvršili i uporednu analizu inostranih lista tehničkih uređaja i nosača zvuka koji podležu plaćanju posebne naknade.Tom prilikom došlo se do zaključka da iako izazovi postoje prilikom usvajanja kompenzacionih sistema i tarifa za naplaćivanje posebne naknade različite države, među kojima su članice EU, kao što su Poljska, Hrvatska, Austrija, Rumunija, Slovenija, Slovačka, Belgija, Nemačka, Francuska, Mađarska, itd. One su samo deo zemalja koje su analizirane. Predmetne analize se mogu dostaviti Vladi.Sve one imaju uže ili šire liste tehničkih uređaja i nosača zvuka koji podležu plaćanju posebne naknade, ali bez obzira na njihov obim liste su modernizovane, prate galopirajuća tehnološka dostignuća i na njima se nalaze svi uređaji i predmeti, proizvodi moderne tehnologije, koji potencijalno mogu poslužiti za umnožavanje autorskih dela, interpretacije fonograma za lične lične nekomercijalne potrebe fizičkih lica, kao što su, na primer, memorijske kartice, hard diskovi, interni i eksterni, desk-top kompjuteri, lap-topovi, tableti, mobilni telefoni sa MP3 plejerom, smart telefoni, analogni video i audio snimači, itd.Osim na polju unapređivanja sprovođenja prava intelektualne svojine i podizanje svesti o pirateriji i krivotvorenju predmetna modernizovana lista uređaja i predmeta bi, takođe značajno doprinela i uvećanju naknada koje se isplaćuju lično autorima, budući da se sva sredstva koja proizvođači i uvoznici uređaja plaćaju kroz organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava prikupe i posledično, u skladu sa zakonom i procedurama, proslede autorima, stvaraocima. Na taj način bi direktno bili podržani stvaraoci i stvaralaštvo koje je ako se osvrnemo u vremenu pandemije izuzetno pretrpelo.Ono na šta ovom prilikom želim da skrenem pažnju Vladi, a što bi takođe unapredilo položaj autora i njihovu egzistenciju, inicijativa grupacije MIMA, Muzički izvođači i muzički autori, pri Privrednoj komori Srbije, koju lično kao umetnik, razume se, a kojom predstavnici autora i izvođača predlažu da se u sledećim izmenama Zakona o elektronskim medijima zakonom odrede i obavezne kvote za emitovanje muzike domaćih autora na radio i tv stanicama prateći praksu evropskih zemalja, kao što su Francuska, Italija, Španija, Nemačka, Slovenija, Hrvatska i mnoge druge.Želim druge.Želim da istaknem da bi ovakva vrsta odredbi bile izuzetno važan korak ka unapređivanju položaja, pre svega naših domaćih autora, zatim bismo na taj način motivisali autore na nova muzička dela i pospešili stvaralaštvo i muzičku produkciju. Kroz emitovanje naše muzike bismo se posvetili i zaštiti našeg jezika i jezika nacionalnih manjina, samim tim i kulture i na taj način bismo u našoj zemlji zadržali sigurno veliki deo, milione evra koji se svake godine odliju u inostranstvo.U skladu sa svim navedenim, a sa željom da značajnije unapredimo položaj autora i stvaralaca, kao i stvaralaštvo u celini, moje konkretno pitanje Vladi je sledeće da li Vlada planira izmenu pomenute Uredbe o utvrđivanju lista tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava i u kom periodu javnost, autori i organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava mogu očekivati pomenutu izmenu?Zahvaljujem. Da li još neko želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje? (Da.)Reč ima dr Uglješa Mrdić.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući, gospodine Orliću.Uvažene kolege narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, ja danas imam tri pitanja u ime poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, koja želim da uputim nadležnim državnim institucijama.Prvo pitanje se tiče malverzacija Dragana Đilasa iz vremena dok je bio gradonačelnik Beograda. Nismo još uvek dobili adekvatne odgovore od nadležnih državnih institucija, naročito od Tužilaštva, a tiče se ne samo onih 619 miliona evra koje je oteo od građana Srbije, nego i drugih malverzacija u kojima je učestvovao i koje je organizovao u periodu dok je bio gradonačelnik Beograda od 2008. do kraja 2013. godine. Da ne nabrajam sve njegove afere. O njegovim aferama, dok je bio gradonačelnik Beograda možemo da izdamo jednu knjižicu, a svakako može da se snimi jedan dobar film.Drugo film.Drugo pitanje, opet se tiče Dragana Đilasa, ne zato što mi je on nešto posebno interesantan, nego zato što je interesantan građanima Srbije po svim svojim lošim postupcima i svim postupcima gde se direktno zalaže za uništenje državnih institucija, a ovog puta u pitanju je državna institucija „Telekom Srbija“.U poslednje vreme, a naročito poslednjih dana svedoci smo nove kampanje koju je Dragan Đilas, zajedno sa Draganom Šolakom i Marinikom Tepić pokrenuo, a tiče se uništenja „Telekoma Srbije“ zbog interesa da ojača njegova Junajted grupa, koja zajedno sa Junajted medijom, Dajrekt medijom i drugim njihovim saradničkim firmama preduzima sve aktivnosti i zajedno sa SBB-om, ne bi li, pod jedan, urušila ugled „Telekom Srbije“, a onda i na kraju i uništili „Telekom Srbiju“, isključivo zbog svojih finansijskih interesa.Šolaku i Đilasu je bitno da SBB bude što jači, da njihove firme budu što jače, da njihovi džepovi budu što bogatiji, a jedna od najvažnijih državnih institucija koju je država Srbija, predvođena Aleksandrom Vučićem sačuvala, očuvala i ojačala, a to je Telekom Srbija, Đilas, Šolak i ekipa, to žele da unište.Treće moje pitanje se tiče slabe reakcije ili ne reakcije i Zaštitnika građana i svih poverenika i nadležnih institucija, kada su u pitanju pretnje koje su upućene i predsedniku Aleksandru Vučiću i funkcionerima u Vladi Srbije i narodnim poslanicima koje su izrečene ne samo u Đilasovim i Šolakovim medijima, nego i na društvenim mrežama i drugim elektronskim medijima. To nisu samo uvrede, to su klasične pretnje. Nisu reagovale nadležne državne institucije adekvatno. Da li zato što imaju jedan zaštitnički odnos prema nekom reditelju, nekom glumcu, i nekom tajkunu? To je opet Dragan Đilas u pitanju.Dakle, svi građani treba da budu jednaki pred državnim institucijama i nema nikakve elite kada je u pitanju reakcija državnih institucija. Dakle, da li neko sebe smatra elitom ili ne, da li je neko javna, poznata ličnost, društvo politički radnik, dramski umetnik ili privrednik, on isto treba da bude podložen reakciji nadležnih državnih institucija kada iznosi uvrede i pretnje na račun bilo kog građana Republike Srbije.Kad govorim o eliti, želim da kažem da da bi neko pripadao eliti nije dovoljno da samo bude intelektualac, nije dovoljno da bude poznat i da ima neke rezultate u svojoj delatnosti, bitno je, po meni je najbitnije, da voli svoju državu, da poštuje svoj narod i da je ugledan građanin. Kada to ima, onda može sebe da smatra elitom. Svakako, nisu elita svi ovi ljudi, oni su lažna elita koja iznosi pretnje i uvrede na račun svih onih koji drugačije misle od njih.Prema tome, na kraju želim da zaključim da u pogledu sva tri pitanja, i što se tiče malverzacija Dragana Đilasa u Beogradu, i što se tiče ovih orkestriranih Šolakovih, Marinikinih i Đilasovih napada na „Telekom“, sa ciljem uništenja još jedne državne institucije i, pod tri, ove ne reakcije ili slabe reakcije raznih državnih institucija, Poverenika i Zaštitnika, kada su u pitanju uvrede i pretnje na račun funkcionera SNS, očekujem brzu reakciju nadležnih državnih institucija, jer sasvim je jasno da i u prvom i u drugom i u trećem slučaju iza toga stoje Dragan Đilas, Dragan Šola i Marinika Tepić, kojima ne odgovara jaka Srbija, kojima ne odgovara jačanje Srbije, jačanje državnih institucija zato što njima smeta prvenstveno, pod broj jedan, predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji jača našu Srbiju iz dana u dan, da nam Srbija bude sve jača i sve bolja.Hvala. Živela Srbija! Hvala.Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je i predlog dnevnog reda.Pre utvrđivanja dnevnog reda, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlogu za stavljanje na dnevni red akta po hitnom postupku i o predlozima za dopunu dnevnog reda.Narodni poslanici Bojan Torbica, Marjan Rističević, Ana Karadžić, prof. dr Ljubiša Stojmirović, Bratislav Jugović i Đorđe Komlenski predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog rezolucije o policijskoj brutalnosti mirnih demonstranata u zemljama EU, koji su podneli 21. decembra 2021.

predlog.Narodni poslanik Smilja Tišma, na osnovu člana 92. Poslovnika, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije o ustaškom genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941-1945).Da li narodni poslanik Smilja Tišma želi reč?

Ja sam Smilja Tišma, preživelo dete logoraš Jasenovca, osnivač Udruženja logoraša Jasenovac, najstariji poslanik ovog saziva Narodne skupštine Republike Srbije.Molim predsednika, odnosno predsedavajućeg za dopunu dnevnog reda tačkom koju smo sačekali i čekali 80 godina,

moralno pravo da kažem da je donošenjem Deklaracije o zločinu u Srebrenici o zločinu u Srebrenici od 2011. godine, srpski narod ukazao poštovanje prema svim drugim žrtvama, osim prema svojim, jer 80 godina nijedno srpsko rukovodstvo nije uspelo da osudi, pokrene pitanje izvršenog genocida NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima.Koliko puta je trebalo da se donese Deklaracija o Srebrenici da bi se donela rezolucija o genocidu

u kojima je vršen pokolj, ubijanje i uništavanje srpskog naroda i ostalih dobrotvora, odnosno ljudi u Jugoslaviji koji su voleli Jugoslaviju, koji su voleli jugoslovensku zajednicu i koji su imali pravo na to da kažu.U

To je genocid.Samo u Jasenovcu je zaklano i brutalno umoreno cijanidom i izmoreno glađu 20.000 dece. To je genocid.Ja sam bila samo dete i bila sam već logoraš samo zato što sam Srpkinja. I ja i cela moja familija je bila po logorima uništena, ubijena i to je genocid.Po logorima smo bili i u pelenama. Fetusi iz utrobe majke vađeni su. Ustaše su vadile, uništavali. I to je genocid.Od 1941. do 1945. godine stradalo je u NDH oko milion ljudi, žena i dece samo zato što su bili Srbi. To je genocid.Sada se prebrojavamo ponovo o broju ljudi i žrtava stradalih u toku Drugog svetskog rata, a među njima posebno pitanje je pitanje stradanja Srba.Braća Jevreji su to uspeli da srede i da kod međunarodnih vlasti, svojih sunarodnika i ostalih odgovornih prikažu svoje stanje stradanja u toku Drugog svetskog rata, a mi Srbi to nismo uspeli da dokažemo do danas.Predsednik Hrvatske Milanović reče pre neki dan da Jasenovac i Srebrenica nisu isto i da bi onda trebalo u pravnoj nauci sačiniti i novi naziv za genocid,

pa mi je potpuno jasno šta je genocid. Sve ovo što je radila država Hrvatska prema srpskom narodu, Jevrejima i Romima, to je pravi genocid.Izetbegović genocid.Izetbegović reče neki dan da bi u Bosni trebao zabraniti negiranje zločina u Jasenovcu. Dakle, političarima u regionu je jasno da je u NDH u Jasenovcu učinjen genocid, ne svima ali ponekima jeste. Samo Srbi nisu u stanju da donesu rezoluciju i osude genocid nad svojim narodom.Danas

i da se u tom smislu usvoji rezolucija i međunarodni dan genocida i ovu košulju, da me dobro vidite i zapamtite moje reči danas na ovaj istorijski dan.Dete

treba da se sami podsećamo, odnosno da molimo da se osudi genocid nad genocidima u 20. veku nad sopstvenim narodom. Treba da se stidimo seni jasenovačkih žrtava i mučenika danas. Glasajte po svojoj savesti za dopunu dnevnog reda da bismo mogli usvojiti rezoluciju i izvršiti taj moralni istorijski čin za stradale žrtve u našem narodu, jer Srbi nisu nikada u svojoj istoriji bili genocidni. Bili su spremni da se bore za prava i sudbinu drugih naroda, da daju sopstvenu žrtvu i interesu drugih naroda, da ne idemo dalje u istoriju, da ponavljamo gde, šta, kada i kako, poznato je mnogima to.Treba da činimo sve u tom cilju zbog svoje dece i budućnosti na Balkanu, jer brutalno su ubijana deca u Jasenovcu, NDH je to, i to je pravi genocid. Kada hoćeš da ubiješ čitav narod, ubi majku i dete. Da vam kažem kolege, dragi poslanici, to je genocid. Rezolucija je državno pitanje od najvećeg značaja za srpski narod i njegovu budućnost i suživot sa susedima.Kako sam duže vreme provela kroz logore sa dve sestre i bratom, oca su likvidirali već u aprilu posle 10 dana nastanka NDH, a nas sa majkom i ostalim Srbima Zapadne Slavonije dva puta su terali u logor. Neću o toj istoriji stradanja tog slavonskog naroda u toku Drugog svetskog rata. To sve što je rađeno je genocid.Gledala sam kako ustaše peku, čereče, ovo je grozno, ali je istinito, seku glavu, lome glavu detetu u logoru kada su nas odvajali u Sisku. Majke, deke, bake i nas decu na jednu stranu, a bake, deke i ostale stare na drugu stranu. To je jedan bio opšti plač, jedan opšti jauk, jedna opšta beda. Videla sam kako je ustaša jednom mališanu, mali dečkić, glavu otkinuo i bacio, a majci dete koje je dojila bacio na drugu stranu. Ja sam svojim očima gledala,

Dozvolite da se zahvalim svima koji su posebno podržali jasenovačke velikomučenike, koji su ubijani na 57 načina i nad kojima je izvršen genocid, a i nas preživele logoraše. Moramo probiti gromoglasnu tišinu i ćutanje u Skupštini, pa čin ne usvajanja rezolucije o genocidu u Jasenovcu i NDH je posledica po narod, ne samo Srbije, već i Balkana. Tražimo punu odgovornost. Snosiće Skupština Srbije u tom slučaju, ukoliko se ne zauzme za interese svog naroda i zemlje koju predstavlja.Narod koji nema istoriju, istorijsko pamćenje i snagu da osudi genocid, osuđuje da mu se stradanje ponovi.

i u tom smislu dužnost je i obaveza ovog parlamenta da se prema svom narodu koji predstavlja postavi na način kako to odgovara i treba da se odnosi prema svome

odbijanjem rezolucije o osudi genocida koji je izvršen nad njim u toku Drugog svetskog rata. Nemojte da izneverimo očekivanja Srba, prognanika „Oluje“ i „Bljeska“ i srpske dijaspore širom sveta. Srba ima jako puno po celom svetu, ali i Jevreja i Roma koji su bili žrtve. Sve možemo da oprostimo, ali decu ne možemo i da zaboravimo ne smemo. To je budućnost, to je snaga budućih naraštaja i ove zemlje, ove zemlje Srbije paćenice kroz sve ratove u prošlosti.U ime srpskog naroda i svih žrtava NDH dozvolite mi, predsedniče, da vam uručim moj lični primerak. Predsednik nije ovde, mi smo to pripremili, kao i svi mi bedževe što smo dobili itd. To ćemo učiniti kada se sretnemo sa njim. Ovaj čin je poslednji proboj logoraša Jasenovca da se nikad ne zaboravi. Nastojmo, genocid je strašan, strašan smo genocid doživeli u toku Drugog svetskog rata, a posebno srpski narod. Hvala vam na pažnji.

ovaj predlog.Zaključujem glasanje:

poslanik Selma Kučević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici.Narodni poslanik Selma Kučević nije tu.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije o zločinima u i oko Srebrenice od 1992. do 1995. godine.Reč ima Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, odmah na početku, kao i do sada, želim da kažem da žalim nad svim muslimanskim žrtvama koje su se desile u Bosni i Hercegovini, pa i na teritoriji bivše Jugoslavije. Očigledno da oni koji tvrde da je u Srebrenici počinjen genocid ne žale i nisam čuo do sada da žale nad srpskim žrtvama, ali ja mislim da oni ne žali ni sopstvene žrtve, već da ih politički upotrebljavaju u političkim ciljevima, ne samo svojim političkim ciljevima, već i ciljevima svojih mentora.Nisam baš mislio da se javljam za reč, ali Sveti Nikola je bio nedavno. Na Svetog Nikolu u kraju mog oca, u kraju moje majke gde su rođeni, 1992. godine u selu Jošanica, opština Foča, prema Goraždu, ubijeno je od strane armije Bosne i Hercegovine 56 Srba na slavu. Ubijeni su sekirama i noževima i do dana današnjeg za to nikada niko nije odgovarao. To je dokaz da Haški sud nije uspostavio poverenje između zaraćenih naroda, već da je svojim presudama i svojim činjenjem i nečinjenjem, kažnjavanjem nekad nevinih, nekažnjavanjem puno puta krivih, raspirivao nepoverenje između ne tako davno zaraćenih naroda.Među 56 žrtava 21 su bile žene, žene, 16 Višnjića, dve familije kompletne su poklane noževima i ubijene sekirama, troje dece. Najmlađa Danka Tanović je imala dve godine, Dražen je imao osam, a Dragana je imala 10. Zato sam se javio, jer oni zaslužuju da budu pomenuti i da kažem da za taj zločin nikada niko nije odgovarao, što je za osudu, ne samo nas Srba, već i za osudu onih koji danas nisu došli, a insistiraju da je u Srebrenici počinjen genocid.Ako može u jednoj opštini da bude počinjen genocid, zašto ne bi mogao u jednom selu, tim pre što ovde nije bilo odvajanja žena i dece? Surovo su svi likvidirani na dan slave Svetog Nikole.Zato tvrdim da su zločini u Srebrenici i oko Srebrenice međusobno povezani, ali da to nije genocid, ni da ovaj surovi zločin takođe nije genocid, jer to nije uništavanje cele jedne populacije i tako dalje, neselektivno. Ako je genocida bilo, a bilo je 21. veku u Bosni i Hercegovini, genocida je bilo nad Srbima, a poslednji genocid koji se dešava je genocid na istinu. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje ukupno – 146, za – 12, nije glasalo – 134.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Pošto smo se izjasnili o Predlogu za stavljanje na dnevni red akta po hitnom postupku i o predlozima za dopunu dnevnog reda, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika stavljam na glasanje Predlog dnevnog reda u celini.Molim

poslanika.Pozdravljam i ministarku.Saglasno članovima 192. stav 3. i 201. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru na funkciju javnih tužilaca.Da li predstavnik predlagača Maja Popović, ministar pravde, želi reč na početku sednice?Izvolite, imate reč.

apelacionim, višim i u osnovnim javnim tužilaštvima u Republici Srbiji.Pored kandidata za tužioca za organizovani kriminal, predloženi su kandidati za dva apelaciona javna tužilaštva, 11 viših javnih tužilaštava i 23 osnovna javna tužilaštva.Ustav

odredba Ustava sadržana je u članu 74. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu.Postupajući u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu, Državno veće tužilaca oglasilo je izbor za tužioca za organizovani kriminal, apelacionih, viših i osnovnih javnih tužilaštava u Republici Srbiji.U „Službenom glasniku Republike Srbije“ ovaj oglas objavljen je 30. jula 2021. godine, a u dnevnom listu „Politika“ istog dana.Svi kandidati koji su uzeli učešće na ovom konkursu ispunjavaju zakonom propisane opšte i posebne uslove za obavljanje funkcije javnog tužioca koji su propisani u članu 76. i 77. Zakona o javnom tužilaštvu.Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca, Državno veće tužilaca obrazovala je Komisiju koja je utvrdila blagovremenost i potpunost podnetih prijava. Potpune i blagovremene prijave Komisija je dostavila Državnom veću tužilaca na dalji postupak.Komisiju postupak.Komisiju je činilo troje predstavnika Državnog veća tužilaca, Aleksandar Malešević, vršilac dužnosti sekretara Državnog veća tužilaca, Olivera Kijevčanin, viši savetnik u Državnom veću tužilaca i Nikola Đukanović savetnik u Državnom veću tužilaca.Posle utvrđivanja blagovremenosti i potpunosti podnetih prijava, pristupilo se vrednovanju znanja kandidata od strane Komisije za sastavljanje i vrednovanje pisanog teksta i vrednovanje programa organizacije unapređenja rada javnih tužilaštava.Komisiju za osnovna javna tužilaštva činila su Tanja Vukićević, član Državnog veća tužilaca, Tomislav Kilibarda, vršilac funkcije Apelacionog javnog tužilaca u Beogradu i Milijana Dončić, vršilac funkcije Apelacionog javnog tužioca u Kragujevcu, Dragan Često diplomirani pravnik i Dragan Lopušina diplomirani pravnik.Komisiju za viša javna tužilaštva činili su Branko Stamenković, član Državnog veća tužilaca, Zorica Stojšić, zamenik republičkog javnog tužioca, Slobodan Radovanović, zamenik republičkog javnog tužioca, Marica Dulin diplomirani pravnik i Dragan Lopušina diplomirani pravnik.Komisiju pravnik.Komisiju za Tužilaštvo za organizovani kriminal činili su Milan Tkalac, član DVT, Slobodan Radovanović, zamenik republičkog javnog tužioca, Miljko Radisavljević, zamenik republičkog javnog tužioca, Dragan Rajković, diplomirani pravnik i Velimir Golubović, diplomirani pravnik.Za

Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu predložen je dr Bratislav Petrović, javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu. Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu predložen je Milan Đorđević, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Vranju predložena je Danijela Trajković, javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Vranju. Za javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu predložen je Ljubivoje Đorđević, javni tužilac u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Za javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu predložen je Nebojša Popović, javni tužilac u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu, predložena je Danijela Sinđelić, javni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu.Zatim,

Radmanović Grozdanić, javni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici predložena je Lidija Panić Miletić, javni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

javnog tužioca u Osnovnom i Javnom tužilaštvu u Velikom Gradištu, predložen je Saša Milojković, javni tužilac u Osnovnom i Javnom tužilaštvu u Velikom Gradištu.

Milović Kolarević, zamenik javnog tužioca u Osnovom i Javnom tužilaštvu u Kraljevu. Za javnog tužioca u Osnovnom i Javnom tužilaštvu u Rumi, predložen je Milosav Rakić, vršilac funkcije javnog tužioca u Osnovnom i Javnom tužilaštvu u Rumi.Na kraju želela bih da se zahvalim na pažnji i izrazim nadu da će Narodna skupština u danu za glasanje izabrati predložene kandidate za javne tužioce. Hvala.

narodni poslanici, dame i gospodo, uvažena ministarka pravde sa saradnikom, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podržao je sve predloge koji su danas na dnevnom redu i ja pozivam sve narodne poslanike da u danu za glasanje podrže Izveštaj našeg Odbora i svim tužiocima koji taj dan budu izabrani na ove funkcije želim puno sreće u obavljanju tog važnog i odgovornog posla za našu državu.U javnosti se često čuju tonovi koji idu ka tome da danas pravosuđe trpi pritiske od strane politike, od strane, kako kažu, izvršne vlasti, a upravo svim ovim rešenjima koja su pred nama pokazuje se da upravo ova vlast, a ne neka prethodna, je dala najveći impuls upravo ka toj potpunoj nezavisnosti sudstva i tužilaštva. Svi tužioci će koji su danas zamenici tužioca tog dana imati status tužioca i na taj način se unapređuje rad i sudstva i tužilaštva i na taj način mi pokazujemo da zaista dajemo pun doprinos svemu onome za onome za šta EU ima nastojanja kada je reč o evropskim integracijama, ka čemu naša država teži.Međutim, reći da politika danas ima uticaja na pravosuđe i na tužilaštvo nije sasvim netačna tvrdnja. Upravo i pritisak koji dolazi i politike ali on ne dolazi od strane izvršne vlasti, kao što se često spočitava, on upravo dolazi od strane opozicionog spektra koji često ima raznorazna očekivanja od tužilaštva i kada fabrikuju raznorazne afere očekivajući da će neko po njima da postupi i onda to proglašavaju da eto tužilaštvo, kažu, ne radi kako bi trebalo, a u stvari ne radi po njihovim diktatima kao što su navikli da je slučaj bio, znamo i sami, do 2012. godine.Oni samo kažu kada pitaju te vedete, kako da kažem, danas u pravosuđu koji tvrde da je pravosuđe pod uticajem politike, kada pitaju recimo Majića – ko to vrši na vas pritisak, pa on kaže – niko. Dakle, i oni sami potvrđuju da pritiska apsolutno nikakvog nema kada je reč o izvršnoj vlasti, niti u zakonodavnoj, ali kažem ta mantra postoji i plasira se u medijima iako mi sami potvrđujemo i ovim amandmanima i referendumom koji je pred nama da ćemo dati više nego što bi možda

od strane politike ka tužilaštvu, ali ono što se dešava tužiocima koji danas pošteno i odgovorno rade svoj posao je upravo primer kada ih satanizuju raznorazni mediji pod Đilasovom kontrolom, kako izgleda pritisak politike na pravosuđe.Dakle, svaki tužilac koji bi eventualno se usudio da poštuje zakone ove zemlje, da sankcioniše ono ponašanje kao što smo imali prethodnih nedelja, divljanje po našim autoputevima, to se zna koji je član tačno povređen, naš i Ustav definiše i zakoni definišu da takvo ponašanje nije dopustivo, svaki tužilac koji bi se usudio da pokrene bilo kakav postupak bio bi proglašen za slugu režima, bio bi najstrašnije provučen kroz medijsko blato i onda mi dolazimo u situaciju da tužilac kaže – ne moram ja baš da poštujem zakon, ne moram da poštujem sve ono što je moja ustavna i zakonska obaveza, neka to neko drugi radi.Policija piše naloge za prekršaje, tužilaštvo do sada nije reagovalo, nismo čuli da je bilo ko iz tužilaštva reagovao i to je na taj način pokazatelj da se u ovoj državi i te kako ne poštuju zakoni od strane onih koji bi to trebali da rade i mislim da moramo da damo impuls ka tom procesu da se zna šta je uloga danas tužioca. Ne treba on da razmišlja šta će da napiše bilo kakav portal ili medij za njega, jer upravo mi biramo tužioce kao najhrabrije ljude u našoj zemlji da vode borbu protiv kriminala.Kako će on da vodi borbu protiv kriminala, da se suprotstavi ljudima koji su spremni da ubiju ako on ne sme da se zameri medijima

koji je izjavio da će Andreja Vučića i Danila Vučića posle izbora pronaći u šahti kao Gadafija i to je prošlo nezapaženo. Niko nije podigao bilo kakav akt. akt. Potpuno je legitimno pozivati na ubistvo ne samo da je to predsednik države, nego bilo koga vi pozivate javno na ubistvo. To prolazi nezapaženo. Naravno da se nakon toga javljaju svi koji staju u odbranu takvog postupka.Kao što smo videli u slučaju Gorana Markovića koji nije nije prošao na nekom konkursu, nije dobio pare koje je očekivao da će da dobije, našao je čovek za shodno da odmah izađe u medije, da krene da se žali i da poruči Vučiću – bićeš streljan kao Čaušesku. Čaušesku. Bolje da on spreči, da se sam povuče mimo izbora. Znaju da na izborima šanse nemaju, to su poslednja istraživanja pokazala. Neka se on povuče mimo izbora, a mi ćemo onda verovatno da mu oprostimo, nećemo ga streljati.Dakle, potpuno smo ušli u jedno ludilo gde gde je dovoljno da bilo ko da sebi za pravo da pozove na ubistvo predsednika i ne samo njega, nego i članove njegove porodice, a da naše tužilaštvo se pravi kao da ne postoji.Moramo zaista da uputimo i ohrabrenje tim ljudima koji sede u tužilaštvu. Ljudi reagujte, nemojte da dozvoljavate da se plašite da li će neko da vas provuče kroz medijsko blato. Morate da radite posao. Zato smo vas birali. Nismo vas birali da budete tužioci i sudije da biste se plašili i da biste puštali da ovu zemlju vode kriminalci, da dođu na vlast nazad kriminalci i da dozvolimo prosto da u javnosti može da se govori šta god hoće bez bilo kakvih sankcija. Zato postoji država.Kolega Rističević malopre na Odboru za pravosuđe upravo je upitao – šta je sledeće? Pustilo smo ovo, hajde sada da ih pustimo da izlaze sa kalašnjikovima na ulicu pa da kažemo i to je legitimno, šta da radimo, to je prosto izraz demokratske volje. Upravo zbog toga je potrebno da tužioci koje danas biramo, koji su izabrani, koji moraju da poštuju zakone da znaju šta je njihova obaveza i šta mi od njih očekujemo i zaista se nadam da ćemo u narednom periodu zaista se potruditi da stvorimo takav pravni osnov da imao i načina da sankcionišemo one koji ne rade svoj posao. Nama trebaju ljudi koji će da brane

jer predstavnici naroda su upravo ovde u Narodnoj skupštini, a Narodna skupština i te kako treba da ima svoj stav i to ćemo u narednom periodu svakako činiti. Hvala. Zahvaljujem Odboru za pravosuđe.Da li žele reč ovlašćeni predstavnici, odnosno predsednici poslaničkih grupa?Reč ima narodni poslanik Samir Tandir. Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana ministarko, poštovani predstavniče ministarstva,

organizovani kriminal. Jako važna tema.Ono što hoću na početku da istaknem jeste – bez vladavine prava nema demokratskog društva, a vladavine prava nema bez jakih institucija.Ono što stranka Pravde i pomirenja, kao najjača bošnjačka stranka apsolutno podržava jeste prvenstveno borba protiv kriminala i korupcije koju je najavio i koju sprovodi prvenstveno predsednik naše zemlje Aleksandar Vučić, Vlada i resorna ministarstva, kao i drugi organi naše zemlje. Bez obzira da li se slagali sa politikom ili ne, mora da se oda priznanje da je razbijena jedna ozbiljna, možda i najozbiljnija kriminalna grupa, grupa Veljka Belivuka koja je ikada postojala na ovim prostorima.Međutim, ono što je činjenica kod svakog organizovanog kriminala jeste da kriminal na može biti tako moćan samo kada ga čine kriminalci, već da on mora da ima logističku podršku određenih ljudi i sistema. Ono što se mora odati priznanje ovoj Vladi jeste da je ona razotkrila te trule jabuke u sistemu, da ih je detektovala, da su određeni određeni funkcioneri privedeni, hapšeni kada je u pitanju ministarstvo i policija i pojedini službenici ministarstva i to je nešto na čemu treba odati priznanje. Nema efikasne borbe protiv kriminala i korupcije bez jakog sudstva i jakog tužilaštva o kome sada govorimo.Juče smo imali ovde raspravu oko Nezavisnog regulatornog tela za elektronske medije. Međutim, većina diskusija koje su se juče ovde u plenumu vodile mislim da je mnogo bilo važnije da ih čujete vi, kao ministar pravde, da ih čuju tužioci, a ne Nezavisno telo za elektronske medije. Apsolutno je neprihvatljiv javni diskurs koji imamo u poslednje vreme i mislim da on pospešuje i nasilje i da pospešuje podele u našem društvu što je apsolutno neprihvatljivo. Ljudi koji imaju određenu političku podršku, čak ona bila i minimalna, moraju da budu svesni odgovornosti za izrečenu reč i stav.Ne možete vi političkim protivnicima da pretite ubistvom, ne možete da pretite ubistvom članovima njihovih porodica, ne možete političkim protivnicima da pretite, ne znam šišanjem, bičevanjem, maltretiranjem, itd. To je uvod u jedan organizovan haos i ja vas molim, koristim ovu govornicu, ali i vi da iskoristite snagu svog autoriteta, jer šta je onda sledeće? Sledeće je ako jedan građanin permanentno sluša da se predstavnicima najvećih državnih institucija preti, da to prolazi nekažnjeno, šta će onda ljudi u svakodnevnom životu, kakav će oni diskurs da koriste?Znači, tu apsolutno više neće biti nikakvog respekta i ono što je jedan javni diskurs postaće nažalost uobičajeni nivo konverzacije među ljudima i to je nešto što ne smemo da To je nešto, bez obzira kakav imate čin, kakvu imate poziciju, onog trenutka kada pređete crtu i kada počnete javno da pravite hajku, hajku, satanizaciju, stavljate metu nekom na čelo, a posebno kada su u pitanju porodice.Znači, apsolutno nije bitno da li je neko deo vlasti, da li je deo opozicije. Nisu naša deca dužna da nose taj teret zato što se njihovi roditelji bave nekim javnim poslom. Mislim da ljudi koji imaju takvo razmišljanje, oni imaju ozbiljan medicinski problem, a ne politički problem.Međutim, da li su oni svesni toga ili nisu to nama nije ni važno, važno je da da tužioci, da sudije brzo, efikasno se ponašaju u skladu sa zakonom, da takvu jednu devijaciju presečemo, jer onog trenutka kada to postane jedan opšte prihvaćen javni diskurs imaćemo jednu inflaciju nasilja, ta inflacija nasilja je imala svoju manifestaciju, kao što sam više puta govorio o tom slučaju, u Sjenici kada je ubijen jedan nevin čovek, Edin Hamidović na šetalištu, na korzou, pred svojom decom, pred svojom suprugom. Zašto? zato što je neko u tom trenutku shvatio da se njegovo mišljenje njemu ne sviđa i da se to na taj način rešava. E, tu je odgovornost, sada dolazimo do pravosuđa, do tužilaštva i do policije.Vrlo ja hoću da kažem, da ja i druge kolege kritikujemo rad, tražimo efikasniji rad Ministarstva policije. Međutim, moramo da se složimo da je tu u većini slučajeva odgovornost na tužilaštvu kada su u pitanju istraga, predistražne radnje, itd. po definiciji i difoltu više govorimo o ponašanju policije, a u stvari tu je ključna odgovornost na tužilaštvu. Da bi imali efikasniju tu borbu protiv kriminala i korupcije, zato samo zaista zadovoljan što danas imao izbor ovih tužilaca i u ovolikom broju, moramo da imamo elemente. Znači, elemente i taj alat kojim možemo da se borimo protiv organizovanog kriminala i korupcije.Ne možemo da imamo efikasnu borbu protiv kriminala i korupcije ako imamo na stotine predmeta kojima su zatrpani sudije, tužioci, nemamo dobre uvete za rad kada su oni u pitanju i nemamo, ne znam, dobre uvete za rad kada je u pitanju policija.Znači, sve ono što je neophodno da bi imali tu efikasnu borbu mora se obezbediti i sudovima i tužilaštvima, a onda moramo imati tu efikasniju borbi, ne samo na nivou države, kao što sam više puta isticao, ona mora da ide po dubini, a kada to govorim, znači svaka svaka čast za ovaj slučaj Belivuka i druge borbe protiv organizovanog kriminala, videli smo i juče su bile određene akcije i hapšenja, i apsolutno je dokazano da ta partijska u ovom slučaju nikoga ne štiti. To je nešto što moramo pozdraviti.Međutim, mi očekujemo da se takve akcije prvenstveno sprovode po dubini i u tom delu naše zemlje odakle ja dolazim, to su sandžačke opštine, prvenstveno govorim o Sjenici. Dobio sam određena, kako da kažem, da kažem, uveravanja da o tom famoznom komandiru policije, da će on biti smenjen. Ali, ovde nije bitna nacionalnost ni tužioca, ni tog komandira policije, važno je da taj čovek koji odrađuje taj posao, da ga radi pošteno i savesno, a ne da, kako se kaže u narodu – sjaši Kurta, da uzjaše Murta, pa oni rade za istu organizaciju i samo se menjaju.Kada neko predstavlja tužilaštvo, kada neko predstavlja sud, kada neko predstavlja policiju, on predstavlja državu. On na taj način na koji obavlja svoju poziciju, ljudi, građani, pogotovo u malim sredinama, na periferiji, pripadnici manjinskih zajednica, kroz taj obrazac ponašanja gledaju kako se država ponaša.Ono hoću da istaknem jeste da je apsolutno ne dopustivo da imamo tu kontaminaciju određenih predstavnika pravosudnog sistema tužilaca. Ako sada govorimo sa tipovima sumnjive prošlosti ili sumnjivog biznisa, i o tome su mediji vrlo često govorili, pisali i na kraju se ništa ne desi, to je nešto što se mora permanentno pratiti od nadležnih institucija i pogotovo u malim sredinama jasno se zna ko sa kim pije kim pije kafu, ko se sa kim druži i vrlo često je i rahmetli akademik Muamer Zukorlić govorio da imamo situaciju u Novom Pazaru da se otprilike zna koliko koja presuda košta i koji advokat, koji slučaj i na koji način može da završi.Imamo taj primer nelojalne konkurencije koliko je taj organizovani kriminal kancer po naše društvo, po svako društvo, jeste dokaz fenomena novopazarskog ekonomskog čuda, tog pazarskog džinsa. Do trenutka kada su imali jasnu tržišnu utakmicu, ljudi koji su se bavili proizvodnjom džinsa, oni su zapošljavali ljude, uspešno radili, itd. Onog trenutka kada je prljavi kapital ljudi koji se bavi organizovanim kriminalom, prvenstveno trgovinom narkotika, ušao u tu sferu, oni koji su se iskreno bavili proizvodnjom džinsa su propali, jer nisu mogli da izdrže tu tržišnu utakmicu. Molim vas da posebno pažnju obratite na taj deo naše zemlje.Ono da istaknem i da iskoristim vaše prisustvo, jeste da apelujem na vas da posebno obratite slučaj na na tri slučaja. Slučaj Ernada Bakana, slučaj Skarepa i slučaj Fahrudina Mavrića. Pojedini ljudi, mi smo vrlo često ovde u parlamentu govorili o tim slučajevima, ti slučajevi sa pravnog polja pokušavaju da se prebace na polje dnevne politike. Neki ljudi, koji su politiri ili političari u nastanku u Novom Pazaru pokušavaju u nesreći ove tri porodice da iskoriste u dnevno političke svrhe.Molim vas da iznađete način da vi ili neko od saradnika, ili kako god, možda popriča sa ovim porodicama i da im izrazi, razuveri neke njihove sumnje, jer se pokušava to prebaciti na polje politike, da postupci koji su se vodili ili koji kasne u slučaju Bakana da su oni etnički motivisani, što ja apsolutno ne želim da verujem da to ima bilo kakve veze, već naprosto se radi o nekoj birokratiji ili nemaru određenih sudija. Ja vas molim da vi to ispitate i da se pošalje i Bošnjacima i Novom Pazaru i Sandžaku jedna poruka da smo mi ovde pred sudom apsolutno svi ravnopravni i da ako je neko zloupotrebio svoj položaj očekujem da vi to ispitate i da on snosi sankcije.Jako tema danas jeste na dnevnom redu i poslanički klub Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke u danu za glasanje podržaće predloge zato što verujem da resorni odbor i nadležne institucije su zaista podrobno analizirali svakog kandidata. Većinu ili skoro sve kandidate apsolutno ne poznajem, ali verujem da su kolege iz odbora to odradile temeljno i zato ćemo predlog podržati. Hvala vam. Zahvaljujem se predsedniku poslaničke grupe Stranka pravde i pomirenja i Ujedinjena seljačka stranka.Reč ima predsednik poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka, narodni poslanik Šaip Kamberi. Hvala, gospođo predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo ministarka, ovom odlukom se predlaže izbor tužilaca u tužilaštvu za organizovani kriminal, tužilaca u apelacionim i javnim tužilaštvima, višim i osnovnim tužilaštvima.Ne znam da li na listi predloženih kandidata ima lista kandidata iz redova nacionalnih manjina, ali po onome što vidim, ne vidim nijednog predstavnika iz redova albanske nacionalne manjine. Možda je zato i ovo trenutak da istaknem neke činjenice a u cilju poboljšanja delotvornog učešća manjina u pravosudnim institucijama.U Osnovnom tužilaštvu u Vranju, odeljenje zapravo zaduženih za Bujanovac, bilo je zaposleno dvoje zamenika tužilaca albanske nacionalne pripadnosti koji su tokom ove godine ispunivši zakonske uslove otišli u penziju i ova radna mesta su upražnjena. Osnovno tužilaštvo je ostalo bez i jednog pripadnika iz redova albanske nacionalne manjine u redovima zamenika javnih tužilaca.Radi informisanja javnosti, Osnovno tužilaštvo u Vranju nadležno je i za područje osnovnog suda u Bujanovcu a samim tim pokriva i područje Opštine Preševo, područje sa značajnim brojem albanskog stanovništva, koje je ostalo bez i jednog pripadnika u redovima tužioca, odnosno zamenika tužioca.Participacija nacionalnih manjina u svim državnim institucijama, pa i pravosuđu zagarantovana je članom 77. stav 2. Ustava Republike Srbije i članom 20. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Demokratija je proces koji podrazumeva da štiti celokupno stanovništvo jedne države, bez obzira na njegove kulturne, društvene, ekonomske, jezičke, etničke ili verske pripadnosti.Države moraju u celosti poštovati vladavinu prava i međunarodne standarde manjinskih prava, uključujući i standarde koji se odnose na delotvorno učešće manjina, kaže se u preporukama iz Lunda da delotvorno učešće nacionalnih manjina u javnom životu Visokog komesara OEBS-a za prava manjina.Budući da se autoritet vlasti zasniva na volji naroda, dokument iz Kopenhagena, preambula stav 5. i 6, podrazumeva da svako ima pravo da učestvuje u javnim poslovima, zauzvrat to zahteva da na svim nivoima vlasti postoje reprezentativne institucije, kaže se u Univerzalnoj deklaraciji demokratije Interparlamentarne unije usvojene 1997. godine.S

prava.Prema Ljubljanskim smernicama za integraciju raznolikih društava, države su dužne osim da promovišu prava manjina da delotvorno učestvuju u javnom životu obavezni da omoguće njima da očuvaju svoj identitet tako što će im pružiti jednake mogućnosti za korišćenje njihovog jezika, što znači da treba obezbediti uslove za korišćenje manjinskih jezika i u sudskim postupcima, a to se postiže i preko zapošljavanja lica sa znanjem manjinskih jezika.Dakle, Republika Srbija je obavezna da kao član Međunarodne zajednice OEBS, Saveta Evrope, UN, stvori jednake mogućnosti za sve manjine, pa i za albansku manjinu. Moram reći da je participacija Albanca u pravosudnim institucijama koje pokrivaju područje opštine Preševo, Bujanovac, pa i Medveđa ispod nivoa koje zahtevaju kako domaći tako i međunarodni standardi.

pa je predmet prosleđen Povereniku za informacije od javnog značaja. Postoje nekoliko pripadnika albanske zajednice koji ispunjavaju sve kriterijume koje zahtevaju zakon za izbor na mesto sudija, odnosno javnih tužioca ili njenih zamenika.Svestan je da je integracija proces koji traje, ali isto tako moram da istaknem da se mi nalazimo u jednom procesu koji traje od 2001. godine, a koji je započeo tadašnjim planom i programom za rešavanje krize u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, čije su odredbe potvrđene novim sporazumom 2009. godine koji je zaključen posredstvom misije OSCE u Srbiji i njenog tadašnjeg šefa ambasadora, Hansa Ola Urstad, pa je iz zaključka Vlade Republike Srbije iz 2013. godine kojim je u potpunosti prihvaćena informacija koordinacionog tela o neophodnosti integracije albanske manjine u svim državnim institucijama, pa i u pravosuđu.Adekvatno i delotvorno predstavljanje manjina ne bi trebalo ograničiti samo na lokalni nivo. Regionalna participacija je poželjna, ali i dobra za demokratiju. Verujem da ste vi upoznati da je u višem tužilaštvu, Javnom tužilaštvu u Vranju nijedan Albanac nije zaposlen, a to tužilaštvo pokriva teritoriju u kojoj albanska manjina čini više od 20$% stanovništva.Dakle, kako se radi o pravosudnim institucijama koje pokrivaju teritorije koje su nastanjene albanskim kao većinskim stanovništvom, moje bi u ovom trenutku bilo i pitanje, da li ministarstvo ima konkretan plan popunjavanja tih radnih mesta i obezbeđivanja ravnopravnih uslova integracija pripadnika albanske nacionalnosti u te institucije, govorim o onim pripadnicima koji ispunjavaju zakonske uslove za izbor, odnosno imenovanje na ta mesta. Hvala Zahvaljujem.Javila se narodna poslanica, Jelena Žarić Kovačević, na repliku, ona ima prioritet, pa onda ministarka. Izvolite. Hvala vam predsedavajuća.Javila sam se kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu zato što smo mogli da čujemo određene informacije koje sam ja morala, smatrala da moram i želela da reagujem.Dakle, vrlo je jasno da se ne radi ni o kakvoj diskriminaciji, već o ispunjavanju kriterijuma koji se tiču pre svega stručnosti. Koliko se sećam, u Bujanovcu je duže vremena tužilac bio Albanac. Dakle, ne postoji nikakav nacionalni predznak, već postoji kriterijum koji se zove stručnost.Sada četiri sudija od 12, sudija u Bujanovcu su Albanci, iako nemam nikakvu nameru da ovde prebrojavam ljude po nacionalnoj pripadnosti, ali ako ćemo da govorimo na taj način, postoje i četiri tumača za albanski jezik koji pripadnicima te nacionalne manjine omogućavaju da rade svoj posao. Od tri sudijska pomoćnika, dva su Albanci. Direktna diskriminacija svakako ne postoji kada govorimo o sudijama, o tužiocima, postoje prevodioci koje omogućavaju i pripadnicima albanske nacionalne manjine da učestvuju u postupcima i u radu.U svakom slučaju, ako već razgovaramo na taj način, ja želim da iznesem i druge podatke koji se tiču opštine Preševo i opštine Bujanovac. Dakle, predsednik opštine Preševo je Albanac, zamenik predsednika je Albanac, predsednik skupštine je Albanac, zamenik predsednika je Albanac, sekretar i zamenik sekretara su Albanci, svi načelnici opštinskih uprava su Albanci.U Bujanovcu gde živi 40% Srba, predsednik opštine je takođe Albanac, zamenik predsednika je Albanac i svi funkcioneri u opštini Bujanovac su Albanci iako je SNS na poslednjim izborima dobila 10 mandata, odnosno u glasovima 1.300 glasova više od onih koji tamo vrše vlast. Prema tome jednonacionalna vlast je isključila Srbe iz vođenja te opštine, iz rukovođenja poslova koji se tiču te opštine, iako tamo ima 40% Srba.Dakle, ne znam zašto danas pričamo o diskriminaciji u pravosuđe za koju verujem da apsolutno ne postoji, a evo čujem da se i gospođa Popović javila za reč, pa ću onda ostaviti i njoj da dopuni ili da me ispravi ukoliko sam iznela neke informacije koje nisu tačne. Hvala.

gde se ovog trenutka biraju tužioci, znači, rukovodioci tužilaštava. Vi ste pomenuli dva zamenika javnog tužioca koji su otišli u penziju. Taj izbor je tek na redu. Pri tom Ministarstvo pravde ne bira tužioce, niti sudije, već to radi Državno veće tužilaštva i Visoki savet sudstva.U jedan od kriterijuma i najvažniji kriterijum je kvalitet obavljanja navedenog posla. Apsolutno nema razloga, ni priče o diskriminaciji, imajući u vidu sve ovo što je gospođa Žarić iznela, tako da mi razmišljamo mi razmišljamo o nacionalnim manjinama. Što se tiče njihovog korišćenja jezika na sudu, ovog puta sudskog tumača, svako ima pravo da koristi svoj maternji jezik. Hvala. Zahvaljujem se ministarki Popović.Replika, Šaip Kamberi. **Šaip Kamberi** Ja neću uporediti brojke zaposlenih u opštinskoj upravi u svim službama koje je osnivač opština Bujanovac ili Preševo, da bismo videli tačan broj zaposlenih po nacionalnoj strukturi. To možda za neki drugi put.Ja govorim o nekom procesu u kome se albanska zajednica nalazi sa ovom državom još od 2001. godine, a zadnja je informacija Koordinacionog tela o potrebi integracije albanske zajednice u svim institucijama, pa i u pravosudnim institucijama od 25. februara 2013. godine na osnovu kojeg je Vlada Republike Srbije dana 4. juna 2013. godine donela zaključak da se prihvata izveštaj sa sastanka predsednika Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i predstavnika političkih stranaka Albanaca sa područja opštine Bujanovac, koji je sastavni deo ovog zaključka. Potpisao je tadašnji premijer Ivica Dačić.Dakle, govorim o nekim obavezama koje su stvorene, a koje bi trebale u procesu integracije da se realizuju. Zato sam i pitao, ako su već upražnjena radna mesta, da li će biti, razumem da su to možda druge institucije, ali ministarstvo ima sigurno uvid u sve te procedure i da li će ta mesta biti popunjena? Hvala. Zahvaljujem.Ministarka pravde. **Maja Popović** Svakako bih odgovorila da će sva upražnjena radna mesta biti popunjena. Na koji način ja to ne mogu da prejudiciram, jer je to isključivo odluka, kao što sam rekla, Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva, što se tiče tužioca i što se tiče sudija. Hvala. Hvala.Možemo da nastavimo.Reč ima ovlašćena predstavnika poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije, narodna poslanica Danijela Veljović. Zahvaljujem predsedavajuća, uvažena ministarka sa saradnikom, koleginice i kolege narodni poslanici.Danas na dnevnom redu sednice imamo Predlog odluke o izboru na funkciju javnih tužilaca. Na osnovu važećeg Zakona o javnom tužilaštvu, a pre svega važećeg Ustava Republike Srbije, javne tužioce bira Narodna skupština na predlog Vlade, na period od šest godina.Iako smo u materijalu za današnju sednicu blagovremeno dobili biografije svakog kandidata, ja se neću baviti razlozima za i protiv njihove kandidature, smatrajući da je najmerodavniji organ da o tome rasprava Državno veće tužilaca.Upravo članom 82. Zakona o javnom tužilaštvu jasno je utvrđeno da Državno veće tužilaca sastavlja rang listu kandidata na osnovu njihove stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za obavljanje javne funkcije. Stručnost podrazumeva posedovanje teorijskog i praktičnog znanja neophodnog za obavljanje javno-tužilačkog poziva.Osposobljenost podrazumeva veštine koje omogućavaju primenu pravničkih znanja u rešavanju problema, dok se dostojnost odnosi na moralne osobine, kao što su poštenje, pravičnost, istrajnost, čuvanje ugleda institucije, svest o društvenoj odgovornosti, održavanje samostalnosti i nepristrasnosti.Prilikom

ako to ne učini, javni tužilac može o tome odmah obavestiti starešinu organa, a po potrebi i nadležnog ministra i Vladu.Javni tužilac može zahtevati i pokretanje disciplinskog postupka protiv policajca, kojeg smatra odgovornim za nepostupanja. Međutim praksa je pokazala da se ovo gotovo nikada ne dešava i da ova ovlašćenja nisu dovoljna za rukovodeću ulogu tužioca u istražnom postupku.Problem je naročito izražen kada su u pitanju predmeti, gde su mogući osumnjičeni pripadnici policije, primera radi, evo kako su ovi problemi rešeni u nekim evropskim državama.U Španiji, recimo, ovo pitanje je rešeno osnivanjem posebnog dela policije koje odgovara tužilaštvu, u Švajcarskoj je tužilac istovremeno i direktor policije, u Belgiji su određeni delovi policije pripojeni tužilaštvu.Jako je važno govoriti o zaštiti javnog reda i morala, o zaštiti interesa maloletnika i privatnosti učesnika u postupku, i stalno kada se govori o pravosuđu i javno tužilačkoj funkciji koristim priliku da istaknem i stav SDPS, da se mora sprečiti curenje informacija u javnosti koje su od značaja za vođenje postupka, jer se time nanosi velika šteta licima u postupku i celokupnoj javnosti, upravo iz razloga što mediji često zloupotrebljavaju ove informacije radi senzacionalizma.Sa druge strane, dešava se loša ili nedovoljna komunikacija javnog tužilaštva sa medijima, i taj pasivan odnos dosta kvari imidž javnog tužilaštva, i smatram značajnim da javni tužioci ne beže od medija, da njihov rad, iako samostalan, treba da pruži određene odgovore i objašnjenja kada za to postoji, naravno i opravdani interes javnosti.Najznačajnije izmene u pravosuđu, pa i samoj organizaciji javnog tužilaštva, trebalo bi da donesu novi ustavni amandmani, o kojima će se građani izjasniti na referendumu 16. januara.Ono što ovi ustavni amandmani treba da reše jeste veća samostalnost javnih tužilaca i proširena definicija imuniteta javnih tužilaca.Ovim amandmanima Narodna Skupština, je isključena iz izbora sudija, predsednika sudova, javnih tužilaca, a ustavne izmene da tužioci kao i sudije, ne mogu odgovarati za mišljenje izraženo u okviru vršenja funkcija.Javno tužilaštvo bi, amandmanima trebalo da bude kolektivni organ u kojem su svi vlasnici javno tužilačke funkcije. Prema tome, svi zamenici javnih tužilaca, nastavljaju da vrše funkciju kao javni tužioci, u svojim javnim tužilaštvima. Funkciju javnog tužilaštva, vrše vrhovni javni tužilac, javni tužilac koji rukovodi radom javnog tužilaštva i javni tužioci.Rukovodilac tužilaštva, ima mogućnost izdavanja naredbi, preostalim tužiocima, ali isto tako protiv ovlašćenja koje on poseduje, postoje pravna sredstva čime se isključuje mogućnost zloupotreba.Jedna od važnih izmena koje donose ovi ustavni amandmani sastoji se u tome da će se povećati broj izbornih članova Visokog saveta tužilaca, ali je isključena mogućnost da vrhovni tužilac istovremeno bude član Saveta, a samim tim i predsednik istovremeno.Ovim će biti onemogućena koncentracija moći u rukama jednog čoveka. Visoki savet tužilaštva činiće 11 članova, 5 javnih tužilaca koje biraju javni tužioci i 4 istaknuta pravnika koje bira Narodna Skupština, Vrhovni javni tužilac i ministar pravde.Član Visokog saveta tužilaštva kojeg je izabrala Narodna Skupština iz redova istaknutih pravnika, ne sme biti član političke stranke.Visoki savet tužilaštva je samostalan organ koji obezbeđuje i jemči samostalnost tužilaca, predlaže Narodnoj Skupštini izbor i prestanak funkcije javnog tužioca, bira glavne i javne tužioce, imenuje vršioce funkcije javnog tužioca, odlučuje o prestanku njihove funkcije, kao i o drugim pitanjima koja se tiču položaja vrhovnog javnog tužioca i drugih tužilaca.Ovo su samo neki od ustavnih amandmana o kojima će se građani izjasniti na referendumu, zato je jako važno da se u javnosti na jedan objektivan i stručan način govori o svim ustavnim amandmanima, kako bi građani mogli da steknu realnu sliku o tome zašto je važno da se izmene delovi Ustava koji se odnose na pravosuđe i zašto je važno da iskoriste svoje Ustavom zagarantovano pravo i suverenitet i izađu na referendum. Zahvaljujem. Zahvaljujem se ovlašćenoj predstavnici poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da ćemo danas raditi posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog

Zahvaljujem.Poštovana ministarka Popović sa saradnikom iz Ministarstva, poštovana predsedavajuća, potpredsednice Skupštine, gospođo Kovač, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas Predlog odluke o izboru na funkciju javnih vi ste na početku svoje rasprave govorili o kandidatima, da se ne ponavljam. Rekao bih da dva kandidata dolaze iz Kragujevca, odakle sam i ja, jedan iz Apelacionog tužilaštva, drugi iz Osnovnog tužilaštva, ali ono što je svakako važno, što ću ja na početku reći, da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje podržati pomenute odluke kada je kada je reč o izboru na funkciju javnih tužilaca.Jedinstvena Srbija u svom radu i delovanju uvek se zalaže za samostalnost i nezavisnost sudstva. Danas biramo tužioce, ali ne samo kada govorimo o tužiocima, kada govorimo i o sudijama, veoma je važno da oni budu samostalni i nezavisni u donošenju svojih odluka, jer to je u svakom slučaju preduslov vladavine prava, a sa druge strane i garancija za normalan život svih naših građana.Ministarka, ja ću se malo vratiti unazad i reći da je Srbija u prethodnih deset godina prošla kroz sveobuhvatne reforme kada je u pitanju pravosuđe, a sve u cilju da svakako nova organizacija pravosuđa iznese sav teret reformi. Kao krajnji cilj imali smo zaista pun razvoj što se tiče pravosuđa.Mogu pravosuđa.Mogu slobodno da kažem da je Srbija možda i lider u regionu kada je u pitanju nezavisnost ili sudija ili tužioca, jer danas u našoj zemlji sudija i tužilac imaju punu slobodu u donošenju svojih odluka.Kada uniji, na putu ka EU, čija osnovna vrednost obuhvata vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava,

u Srbiji napravio izvestan nivo pripremljenosti. Srbija stvara stabilnu društvenu klimu, jer težimo ka evropskim standardima i kao što sam rekao, i kada je u pitanju pravosuđe i kada je u pitanju tužilaštvo.U prilog tome ide i cela priča procedure oko izmene Ustava i način na koji će se sudije i javni tužioci birati u budućnosti.Ali, ministarka, ono što je veoma važno i, moramo biti iskreni, osnovni argument za promenu Ustava kada je u pitanju pravosuđe jeste činjenica da postojeći Ustav ostavlja veliki prostor za uticaj zakonodavne i izvršne vlasti na nosioce pravosudnih funkcija. Ovaj uticaj može da dovede do neželjene politizacije pravosuđa. Jedini cilj u stvari je praktično da se izbegne ova politizacija, a sa druge strane i ono što se svi zalažemo, kao što sam rekao, za punu nezavisnost što se tiče tužilaštva i što se tiče sudstva. Ono što je cilj i želja svih nas, jeste da dajemo garanciju da će Srbija biti jedno moderno društvo u kome će se u potpunosti primenjivati svi zakoni, kao što je to i sada.Kada govorimo o nacrtu akta, kada govorimo o tužilaštvu i promeni Ustava, predviđeno je da se promeni sastav i način izbora članova Državnog veća tužilaca koji će se, ja se nadam, promenom Ustava zvati Vrhovni savet tužilaca. Još jednom da napomenem, imaće 11 članova. Ovde ću reći da je predviđeno da Visoki savet tužilaca ima četiri člana koji dolaze iz reda istaknutih pravnika, njih će birati Narodna skupština Republike Srbije, ali ono što je važno, svakako, posle sprovedenog konkursa i dvotrećinskom većinom u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

aktuelni ministar koji je zadužen za pravosuđe i, sa druge strane, Visoki javni tužilac po funkciji.Izbor vrhovnog javnog tužioca vrši Narodna skupština Republike Srbije, ali ono što je često problem, može da se desi da nemamo većinu u Skupštini što se tiče te odluke,

Ako za njihove članove odnosno za vrhovnog javnog tužioca ne glasaju dve trećine odnosno tri petine svih narodnih poslanika, članove ovih organa iz redova istaknutih pravnika ili vrhovnog javnog tužioca bira komisija.Komisiju komisija.Komisiju čine predstavnici organa koji su ustavna kategorija, dakle, to su predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda, Vrhovni javni tužilac i Zaštitnik građana.To sam već rekao, ali još jednom da pomenem, predviđeno je da se u okviru javno-tužilačke organizacije promeni naziv i funkcija. Ja sam kroz svoje izlaganje već to spomenuo, ali za ali za neke funkcije samo već pomenute reći ću da će se, recimo, Republički javni tužilac biti Vrhovni javni tužilac, Javni tužilac će se zvati Glavni javni tužilac, zamenik javnog tužioca biće Javni tužilac.Dakle, ono što je na kraju važno, samo da kažem da ove odredbe ove odredbe Ustava u oblasti pravosuđa treba da promenimo, pre svega zbog svih nas, zbog građana Srbije, jer je to u njihovom interesu, a ne zato što to od nas traži samom kraju, samo da kažem još da će u danu za glasanje poslanička grupa Jedinstvene Srbije, svakako podržati sve ove predloge odluka, jer Jedinstvena Srbija se zalaže za maksimalno jačanje, kako tužilaštva, tako i sudstva. Kao garant vladavine prava i nezavisnih sudija, ili samostalan tužilac i sudija su garancija da će se zakon primenjivati jednako i nepristrasno na sve, da nema, da kažem, povlašćenih.Zahvaljujem. Zahvaljujem se ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe Jedinstvene Srbije.Reč ima ovlašćena predstavnica poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije, narodna poslanica Dubravka Zahvaljujem, uvažena potpredsednice.Uvažena ministarko, gospodine Vinš, dobar dan.Dame i gospodo narodni poslanici, ja bih se osvrnula na jedno svoje razmišljanje još od kad sam bila student, a i kasnije kao postdiplomac. Nekako nikada nisam maštala o državnom poslu u javnoj službi, jer sam negde smatrala da se prava vrednost znanja može videti samo na slobodnom tržištu, sada shvatam da se prava vrednost zapravo vidi samo u doprinosu koji smo spremni da damo društvu i u borbi za izgradnju jednog socijalno pravednog ambijenta.Zato kao socijalista danas ne želim da fasciniram citiranjem pravnih normi koje i te kako znam, već da ukažem zajedno sa svojim kolegama na ono što je nužnost.Nužan nužnost.Nužan nam je aplauz za sve časne ljude koji žive pošteno i poštuju propise, nužna je kazna za sve one koji propise krše, nužan je dokaz da ne postoje lakši putevi prečice i zaobilazni pravci. Zato su nužnost časni i stručni tužioci, hrabri i odlučni da se za takav dokaz bore, poštujući svačija prava, a motivisani željom da Srbija bude pravna država.Srbija zaslužuje vladavinu prava, zaslužuje pravičan i efikasan pravosudni sistem, zaslužuje najbolji mogući okvir tog sistema, ali isto tako zaslužuje i ljude koji će i svojim moralnim i svojim stručnim kvalitetima dati veru u pravosuđe.Mi danas biramo više javnih tužioca koji će rukovoditi javnim tužilaštvima širom zemlje i nadam se da će to činiti na način koji će obezbediti na da na svako pitanje da li je moguće, da li mogu da ne poštujem svoju zemlju i kršim njeno zakonodavstvo, stigne brz, efikasan i dovoljno glasan odgovor – ne može i da taj odgovor stigne bez obzira na to ko pitanje postavlja, ko iskušava naše zakonodavstvo.Isto tako, bez obzira na to ko zaštitu traži, jer kao što je važna poruka države da nema zaštićenih, koja jeste poslata, podjednako je važna, možda i važnija poruka da nema nezaštićenih i da svako ko se obrati tužilaštvu može da dobije jednaku zaštitu svojih prava i satisfakciju sankcionisanjem onog ko ih ugrožava, jer svačija nesreća boli podjednako i tu reda prioriteta ne sme da bude ko god bio oštećeni.Ono što jeste prioritet jeste poruka društvu da svaka vrsta kriminala, ko god ga vršio, ne vodi do lagodnog života, već vodi do kazne i zato nam trebaju tužioci koji su dorasli tom zadatku, koji su dorasli važnosti svog posla, koji su odlučni da rade zakonito, samostalno, nepristrasno, poštujući svačija prava, odgovorno i posvećeno sa profesionalnim i ličnim integritetom. To su zahtevi koje pred tužioce postavlja Etički kodeks.Generalno, sve što treba da rade sve piše u propisima, a sve ono što mi očekujemo jeste da to znaju, poštuju i postupaju. Odgovornost je velika.Unapređenja su potrebna, uprkos tome što je tužilaštvo u prethodnom periodu pokazalo zaista veliku sposobnost. Danas sam čula pohvale i uspehe koji su postignuti u konkretnim predmetima i to zaista stoji, ali ja bih dodala i to što su se tužioci u relativno kratkom periodu snašli u novom sistemu javnotužilačke istrage koja je u momentu njenog uvođenja zaista promenila dotadašnji koncept i za to zaista tužioci zaslužuju pohvalu.Promene će potencijalno uslediti i nakon referenduma.Jako mi se dopalo izlaganje koleginice Veljović, isto kao i kolege Kosanića iz Jedinstvene Srbije, jer su zaista po malo ušli u tematiku u tematiku ustavnih promena.I ja lično imam, pošto ću pričati sledeće nedelje, ambiciju da celo izlaganje posvetim ustavnim promenama. Danas će o tome pričati i uvaženi narodni poslanik Zvonimir Stević iz naše poslaničke grupe, ali pored angažovanja poslanika na približavanju ustavnih amandmana građanima, ja mislim da bi bilo korisno da i ministarka pravde, kao neko ko je zaista uložio veliki trud u izradu ustavnih amandmana i zaista se posvećeno bavi ovom tematikom i bio prisutan i na svim javnim slušanjima koja je organizovala predsednica Odbora za ustavna pitanja, da ipak se zauzme za jednu aktivniju prisutnost ove teme u medijima, jer stvarno mislim da građani zaslužuju da im bude objašnjeno šta ove ustavne promene zapravo podrazumevaju i šta je intencija, a zaista mislim da je intencija intencija dobra.Takođe, potpuno uvažavam činjenicu, i ona jeste pohvalna, povećanja plata, generalno u javnom sektoru. Međutim, i pored toga, mislim da zarade u pravosuđu zaista više nisu motiv za bavljenje tim zanimanjima i zato se negde sve više kvalitetnih pravnika odlučuje za neke druge pravničke profesije.Eto, javnih tužilaca, koji će rukovoditi tužilaštvima, da zaista svoje saradnike i zamenike motivišu na jedno ažurnije postupanje, na usavršavanje i edukaciju, uprkos tome što… Kažem, ne mislim da je plata tužilaca i sudija mala, ali mislim da je neadekvatna velikoj odgovornosti koju njihovi poslovi nose, niti da je dovoljna garancija nezavisnosti i samostalnosti. Zato smatram da bi bilo korisno ulaganje u pravosuđe i na taj način, pored toga što je u prethodnom periodu zaista dosta uloženo u unapređenje pravosudne infrastrukture, izgrađeni su objekti ili su renovirani objekti za potrebe pravosuđa u više gradova, ja sam o tome već govorila, a sada bih istakla da me zaista posebno raduje što je počela izgradnja Palate pravde u Novom Sadu, jer novosadski sud i Tužilaštvo zaista zaslužuju bolje prostorne No, za razliku od toga, mislim da je raditi u zrenjaninskoj Palati pravde jedna posebna privilegije, jer je zaista kuriozitet da jedna takva monumentalna zgrada, koja je i proglašena za spomenik kulture, čuva dostojanstvo zrenjaninskog pravosuđa. Ali, mnogo važnije od toga, dostojanstvo pravosuđa u celini treba da čuvaju svi nosioci pravosudnih funkcija u svim situacijama, bez obzira na izazove i pritiske sa kojima se neminovno, i svesni smo toga, susreću.Poslanici Socijalističke partije Srbije će dati podršku svakome ko ima volju da se sa tim izazovima i pritiscima suoči.Hvala vam.

Hvala vam, predsedavajuća.Uvažena gospođo Popović, gospodine Vinš, dame i gospodo narodni poslanici, danas pred nama imamo Predlog odluke o izboru na funkciju javnih tužilaca, naravno sa obrazloženjem i sa biografijama kandidata.Shodno Zakonu o javnom tužilaštvu, Državno veće tužilaca je objavilo oglas za izbor javnih tužilaca u Srbiji, nakon čega je, naravno, formiralo Komisiju za utvrđivanje blagovremenosti i potpunosti podnetih prijava kandidata, koje je kasnije, koje su bile blagovremene i potpune, prosledilo Veću na dalje odlučivanje.Formirana je i Komisija za sastavljanje i vrednovanje pisanog testa i vrednovanje programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva.Državno veće tužilaca je svakako vrednovalo stručnost i osposobljenost kandidata, predstavljanje programa, organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva i druge kriterijume koji su od važnosti za predlaganje kandidata.Nadam se da će ovi kandidati na pravi način odgovoriti, pre svega, svim profesionalnim izazovima koji ih očekuju, da će postupati u skladu sa Ustavom i zakonima koji važe u našoj zemlji i da će raditi na tome i dati svoj doprinos da situacija u Srbiji bude bolja kada govorimo o vladavini prava onoliko koliko je to, naravno, u njihovoj nadležnosti.Verujem da će to zahtevati mnogo odricanja sa njihove strane, ali ja ih pozivam da ne pokleknu, kada se radi o borbi protiv kriminala i korupcije, jer, koliko vidim, ovde u dokumentaciji imamo i jedan predlog za Javnog tužioca za organizovani kriminal, a državi je u svakom slučaju potrebna pomoć da ostane dosledna u toj borbi.Suzbijanje kriminala i korupcije je još uvek i biće jedan od strateških ciljeva Vlade Srbije ne samo zbog članstva u EU, već pre svega zbog toga što želimo da živimo u zdravom društvu i zbog sigurnosti naših građana.Kada smo kod sigurnosti naših građana, ja mogu da postavim danas pitanje da li je Aleksandar Vučić građanin Srbije i da li je bezbedan? Da li na ovo pitanje mogu da odgovore državni organi koje svakodnevno pozivamo da reaguju, jer napadi na Aleksandra Vučića i na njegovu porodicu ne prestaju i da li činjenica da je Aleksandar Vučić predsednik države kvalifikuje ponašanje koje često ima elemente krivičnih dela?Drugo dela?Drugo je pitanje koliko je loše to što smo navikli da je predsednik države svakoga dana meta napada, pa to ne samo više da nije ni vest, nego nije ni osnov izgleda da državni organi reaguju.Kako je moguće da psovanje majke predsedniku Republike bude kreativni bes, da je seksističko vređanje ministarki čin intelektualne kritike, da su naslovne strane na kojima je predsedniku meta na čelu normalna stvar, da elektronski mediji plasiraju afere o porodici predsednika bez ikakvih činjenica i argumenata, da su najstrašnije pretnje upućene predsednikovoj deci i da su objavljene na društvenim mrežama, što pod pravim imenima i prezimenima, što pod lažnim nekim profilima, a da to nije ispitao niko?Kako niko?Kako je moguće da danas reči streljanje, vešanje, krvavi scenario, revanšizam, bitange iz Skupštine, zatvaranje ljudi, osveta, itd. ne znače ništa i državne organe ne interesuje u kom kontekstu su te reči izgovorene?Da li je moguće da se za takvo ponašanje ne snose nikakve posledice i da li to znači da postaje normalno da se šikanira i porodica Vučić, ali i svi funkcioneri i članovi SNS?Zgodno je SNS?Zgodno je danas kada govorimo o izboru na funkcije javnih tužilaca da se osvrnemo i na stanje u pravosuđu, ali takođe i da se prisetimo nekih nekih situacija koje su obeležile period propadanja, mogu slobodno da kažem, našeg pravosuđa do 2012. godine, ali je zgodno da govorimo i o nekim aktuelnim političkim temama, pa možda i dnevno-političkim koje su od značaja za naše sugrađane, a koje naše sugrađane interesuju, jer zaista zaista žele da budu informisani i da razumeju, na primer, na koji način se to trošio budžet Srbije do 2012. godine ili, na primer, budžet grada Beograda dok je Dragan Đilas bio gradonačelnik.Ova tema o kojoj ću govoriti ima vrlo mnogo veze sa današnjom tačkom dnevnog reda. Ima mnogo veze sa nosiocima pravosudnih funkcija, odnosno sa obavezom sudija da presuđuju u skladu sa zakonom, da donose odluke bez obzira na to da li neko pripada političkoj partiji i kojoj, ali i sa obavezom tužilaca koje danas biramo da pokreću postupke u skladu sa svojim nadležnostima.Tako očekujem reakciju državnih organa u jednoj konkretnoj stvari o kojoj je mnogo mojih koleginica i kolega pričalo ovde u parlamentu. Iako znamo da ćemo biti targetirani, da ćemo biti pominjani u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, da ćemo biti obeleženi na različite načine, da će nas vređati i omalovažavati, ali zarad istine koju smo mi dužni da pružimo građanima Srbije, mi ćemo nastaviti ovde u parlamentu da se borimo i da damo svoj doprinos u borbi i protiv lopovluka, i protiv kriminala, i protiv obmanjivanja građana, i plasiranja kojekakvih laži i izmišljotina.Naime, mogli smo da vidimo rezultate istraživačkog novinarstva sa kojima su javnost upoznali novinari „Novosti“ i mislim da je mnoge od nas, mene svakako, iznenadila količina novca koja se povezuje sa Draganom Đilasom, odnosno količina novca koja se nalazi na njegovim računima ili računima njegovih firmi koje on ima u inostranstvu. on ima u inostranstvu. U pitanju su svakako iznosi koje on nije prikazao, odnosno nije prijavio nadležnim državnim organima kada je ušao u politiku, što dalje nas navodi na pitanje na koji način je stečen toliki novac i da li je bilo eventualno zloupotreba položaja na kojima se on u svojoj političkoj karijeri nalazio.Dalje, kako je moguće da u vreme kada je Đilas bio na vlasti Srbija propadala i siromašila, a njegovi računi su se punili novcem? Da li taj novac ima veze sa aferama koje se vezuju za period njegovog vršenja vlasti kada je bio na mestu gradonačelnika grada Beograda? Podsetiću vas da su neki tragovi postojali i da su neki tadašnji njegovi saradnici i hapšeni, i procesuirani upravo zbog afera i zloupotreba za koje se utvrdilo da su ispumpavali novac iz budžeta grada, dok su se kažem, pojedinci bogatili.Zbog svih ovih pitanja koja muče i narodne poslanike, ali muče i građane Srbije sa kojima smo mi u svakodnevnom kontaktu i koji nas to pitaju, insistiram na istrazi, ali i na primeni zakona, a pre svega na tome da se građanima Srbije kaže istina, jer se radi o njihovom novcu, odnosno o novcu iz budžeta. Građani Srbije moraju da saznaju da li je Dragan Đilas preko izvesnog Paskala Šmita povezan sa čak 34 kompanije u Švajcarskoj, jer pretragom švajcarskih poslovnih portala možete videti da je upravo Paskal Šmit ovlašćeno lice u 34 firme, između ostalog i u firmi Dragana Đilasa.Dakle, radi se o firmi koja do 28. decembra prošle godine nosi naziv Multikom Open AG kada menja naziv u Open Internešenal AG, čiji su potpisnici upravo Đilas i Šmit, a činjenica da je tri puta izvršena dokapitalizacija, odnosno povećanje sredstava na računu i promena imena. Upravo te činjenice izazivaju sumnju da se radi ili o pranju novca, ili o izbegavanju plaćanja poreza.Osim toga, sumnjivo je poslovanje i firme Askanius ltd, iza koje takođe stoji ime Dragana Đilasa, na čijem računu na Mauricijusu ima skoro šest miliona evra. Dalje, Đilas ima račun i u Hong Hongu na kome se nalazi više od tri miliona evra, a ponovo se kao ovlašćena lica javljaju Dragan Đilas i Paskal Šmit, kao i lica koja su vezana za desetine drugih računa u čak 17 zemalja.Osim zemalja.Osim toga što očekujem da naši državni organi rade svoj posao i provere ove navode, postoji mogućnost da se u istragu uključe državni organi drugih zemalja, dakle zemalja u kojima postoje ti računi, i potpuno je jasno koje razmere je dobio ceo ovaj slučaj zbog čega je Dragan Đilas nervozan. Dakle, on nije nervozan samo zbog političke kampanje koju bi trebalo da sprovede ukoliko planira da učestvuje na izborima aprila sledeće godine, već on ni sam, čini mi se, nije siguran u kojim sve zemljama postoje računi i koliko ima para na svojim računima.Naravno, računima.Naravno, umesto da građanima razjasni sve ovo, umesto da da odgovore na pitanja odakle milionske cifre u evrima, on se uvlači sve dublje, ide iz laži u laž, i to smo već mesecima unazad mogli da konstatujemo, ali kada ga nešto pitate, jedini i glavni cilj je odgovor da je za sve kriv Aleksandar Vučić koji instruira napade na njega i, naravno, SNS. Krivi su mu bili i novinari kada su postavljali ovakva pitanja. U svojoj nervozi, a kažem, nadam se da će

ide iz greške u grešku pokušavajući da sakrije poreklo novca.Dakle, ovde ne osporavam činjenicu da u Srbiji treba da postoje bogati ljudi, naravno, ali političari koji su stekli toliki novac u vreme dok su bili na vlasti i na funkcijama su posebna kategorija i njihova imovina treba da se ispita, odnosno način na koji su oni stekli svoju imovinu. Nedopustivo je, naravno, da neko koristi svoje pozicije i bavljenje politikom za lično bogaćenje. Prema tome, nadležni organi treba da ispitaju sve sumnje u poreklo imovine i da onda provere da li su obaveze prema državi izmirene.Ako malo dublje zagrebemo ispod površine Đilasovih laži, možemo da naiđemo i na skandalozno velike količine novca koji je možda novac građana Srbije, ali nailazimo i na rezultate istraživačkog novinarstva u vidu miliona evra na računima u inostranstvu. Možemo da naiđemo i na dokumente koji to dokazuju i na vrlo jake činjenice koje bacaju ozbiljnu sumnju na način sticanja imovine.Zamislite kakve nas informacije očekuju ako zaista ova istraga od strane naših državnih organa ili državnih organa drugih zemalja bude sprovedena, o koliko transakcija koje su protivzakonite ćemo govoriti, koliko je tu bilo zloupotreba položaja, koliko ispumpavanja državnog novca, koliko trgovina uticajem i koliko stanova za Dragana Đilasa i njegovog brata.Naravno, između ostalog, kada govorimo o tužiocima moramo imati u vidu i ovakve stvari, moramo državnim organima dati podršku sa ovog mesta da rade svoj posao u punom kapacitetu, jer samo kroz institucionalno delovanje moći ćemo da saznamo istinu, ali ćemo moći da budemo sigurni da će pravda biti zadovoljena. Kažem, drugo je pitanje da li će taj novac, na kraju svih krajeva, na bilo kakav posredan način biti oduzet ili vraćen u budžet odakle je i uzet, ako se tako bude ispostavilo.Isti taj Dragan Đilas se svakoga dana oseća pozvanim da na najgori mogući način vređa predsednika Aleksandra Vučića, da mu upućuje pretnje, da plasira izmišljotine, i ne samo protiv predsednika Aleksandra Vučića, već protiv svih iz SNS koji dignu glas koji dignu glas i kažu istinu. Kreira se jedna politika linčovanja, jedna kampanja progona, što na društvenim mrežama, što na medijima koje upravo on finansira, a gde smo bez prestanka predmet omalovažavanja i na ličnom i na profesionalnom planu.Sećate se da smo brzinom svetlosti postojali predlozi u kojekakvim emisijama i da su za nas glasali, a pri tom su davali komentare koji naravno ni u kom slučaju nisu primereni.Oni, naravno, izvlače i naše rečenice iz konteksta, daju im potpuno drugačije značenje i na ovaj način radeći sve to, naravno, vređaju naše dostojanstvo, govore o tome kako izgledamo ili kako govorimo, da nam Aleksandar Vučić piše govore koje čitamo, trude se da na sve načine unize naš lični i profesionalni integritet.To beskrupulozno targetiranje narodnih poslanika iz poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, naravno članova predsedništva ili članova glavnog odbora SNS obično dolazi od ljudi za koje ja volim da kažem kad se pogledaju u ogledalo uglavnom vide jedno veliko ništa.Takvi ljudi upravo pretenduju da dođu na vlast, da zauzmu fotelje u kojima su nekada bili i da što pre nastave tamo gde su stali kako bi se osigurali, kako bi obezbedili svoje lično bogaćenje, ali sa druge strane to, mi smo svi svesni toga, naravno znači jednu nebrigu o građanima Srbije i apsolutno o njihovim potrebama.Iz svega ovoga što sam iznela, naravno, može da se izvede zaključak zašto o tome danas govorim, zato što su na dnevnom redu predlozi za nosioce pravosudnih funkcija, predlozi za javne tužioce od kojih očekujem da profesionalno i odgovorno sutradan kada ih ovde izaberemo rade svoj posao.Želim sada da neko vreme posvetim i aktuelnoj temi republičkog referenduma, jer mi možemo u javnosti da čujemo različite informacije, pa bi bilo dobro da sa ovog mesta koje naravno nosi i podrazumeva veliku dozu odgovornosti kažemo građanima šta jeste, a šta nije tačno. Nemamo mi poslanici sa liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, ništa da krijemo, a politika koju sprovodimo i koju sprovodi naš predsednik Aleksandar Vučić nam nalaže da narodu kažemo uvek istinu.Proteklih dana smo mogli da vidimo mnoge opozicione političare koji vode anti-referendumsku kampanju ili negativnu referendumsku kampanju ili pozivaju građane da uopšte ne izađu na Republičku referendum ili ih pozivaju da na referendumu zaokruže „ne“.Najpre, želim da kažem da je jako loše dovoditi u vezu Republički referendum sa izborima koji nas očekuju aprila sledeće godine. Zatim, jako je loše uticati na ljude ne iskoriste svoje pravo i da ne izađu na referendum jer to znači da ih oni pozivaju da ne učestvuju u donošenju odluka koje su važne za Srbiju, ali koje će se naravno reflektovati na sve njih.Na kraju, niko nije ovlašćen da utiče na to kako će se i na koji način građani izjašnjavati i da li će na referendumu zaokružiti „da“ ili „ne“, osim pravnih lica koja su se u skladu sa Zakonom o referendumu i narodnu inicijativi uredno prijavila i dobila dozvolu da sprovode referendumsku kampanju.Dakle, radi se o mešanju političke izborne kampanje sa referendumskom kampanjom. Radi se o kršenju Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i jednoj svojevrsnoj zloupotrebi republičkog referenduma u političke svrhe, jer ako nekome kažete da je „ne“ na referendumu zapravo „ne“ za Aleksandra Vučića i SNS, a referendum a referendum nije izlazak na izbore koji će se desiti 3. aprila sledeće godine, već je referendum odluka da li su Srbiji potrebne ustavne promene u oblasti pravosuđa ili ne, onda ste učinili zloupotrebu i onda ste prekršili Zakon o referendumu.Izlazak na referendum nije glasanje za ocepljenje Kosova i Metohije, niti za ukidanje ljudskih prava, niti za uvođenje obavezne vakcinacije, niti za uvođenje ili ulazak ili izlazak, kako god su to oni nazvali, migranata u našu zemlju.Bez ikakve potrebe opozicione partije plaše ljude, obmanjuju ljude danima govoreći da će se bilo koje od ovih pitanja koje sam pomenula naći pred njima na referendumu 16. januara.Želim da iskoristim priliku i da sa ovog mesta zamolim građane Srbije da odvoje malo vremena i da pročitaju obaveštenje koje će svi dobiti na kućnu adresu, a koje je već RIK dostavila trećini, otprilike, našeg stanovništva, koje je i sastavljala i usvojila na sednici RIK i koja sadrži sve potrebne informacije koje su građanima potrebne da bi odlučili kako da se izjasne na referendumu.Takođe, moći će iz štampanih i elektronskih medija da vide spotove koje će napraviti upravo RIK koja je za to ovlašćena, a koja će pružati informacije koje su od značaja za izlazak na referendum.Kada smo imali ovde na dnevnom redu Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, istakli smo značaj više vrsta referenduma. Zbog čega? Zbog toga što se taj značaj ogleda upravo u učešću građana u donošenju odluka, bez obzira na to da li se radi o republičkom ili o bilo kom drugom referendumu.Takođe, želim da objasnim i zbog čega je raspisan referendum za 16. januar sledeće godine. Samim Ustavom su taksativno navedeni razlozi, odnosno situacije u kojima je raspisivanje republičkog referenduma obavezno.Dakle, radi se o promenama u oblasti pravosuđa kada se menja uređenje vlasti, što je ovde slučaj jer se radi o sudskoj vlasti, raspisivanje republičkog referenduma je obavezno po samom Ustavu.Dakle, ništa se ovde ne radi ispod žita, ništa se ne krije, ceo postupak je bio i ostaće javan i transparentan i na kraju krajeva svi koji smo u tom postupku učestvovali ili još uvek učestvujemo, potpuno to argumentovano radimo i svesni smo odgovornosti koju podrazumeva obaveštavanje građana o ovim pitanjima.Prema tome, opozicija koja kaže zaokružite „ne“ na referendumu, recite „ne“ Aleksandru Vučiću ili SNS, čini zloupotrebu referenduma, krši zakon i vodi negativnu kampanju pred izbore koji nas očekuju aprila meseca sledeće godine.U nedostatku naravno politike koju bi ponudili građanima, oni se hvataju za slamku, oni izvrću sve što mogu kako bi obmanjivali narod i na taj način sebi privukli glasače. Oni plaše narod povezivajući referendum sa statusom naše južne pokrajine Kosovom i Metohijom, autonomne pokrajine ili bilo kojim drugim pitanjem na koje se republički referendum opšte ne odnosi.Oni su počeli sa pričom da je napravljena greška u postavljanju referendumskog pitanja, što takođe nije bio slučaj i nije bilo tačno i sada nastavljaju dalje da bezobzirno izmišljaju i plasiraju neistine.U

Želimo da pravosudni sistem dodatno ojačamo jer nam je cilj punopravno članstvu u EU.Dakle, zapravo je situacija vrlo prosta i tu situaciju koju mi odavde objašnjavamo građanima, opozicione političke partije žele da na ne znam koji način, odnosno na vrlo pogrešan način okrenu u svoju korist. Ničeg tu ni skrivenog ni lažnog nema.Naša borba za bolju Srbiju je vrlo jasna, svakodnevna i zbog građana Srbije koji nam daju legitimitet, mi ćemo nastaviti punom parom napred u nove pobede, pa i na sledećim izborima koji nas očekuju aprila, a posle aprila meseca kada pobedi Aleksandar Vučić i SNS, Srbija će pobeđivati u svim oblastima na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Živela Srbija.